Преди да преминем към представяне на Проекта на решение и на предложената номинация, предлагам господин Драгомир Заков – предложен за министър на отбраната, да бъде допуснат в залата. Моля да гласуваме допуска на господин Заков в залата. Владимир Табутов?

Искрен Митев, последно повикване?

война има – това по повод изказването на вече уволнения, като в риалити формат на Доналд Тръмп, военен министър. Война има и тези вдясно от мен правят всичко по силите си ние да се намесим неканени. Всички я виждаме, всички я чуваме, но слава богу, не я изпитваме на гърба си засега. Изпитват я обаче милиони хора и от едната, и от другата страна на конфликта. Докато тук се упражняваме в красноречие, в този момент може би, не дай си боже, загиват наши сънародници българите в Украйна, които се оказаха заложници на политика и бомби. Както мъдро е казал Стамболов, Народното събрание не трябва да е школа по красноречие, а място, на което се решава българската съдба, в тези дни особено повече от всякога. Тази съдба обаче е поверена в ръцете на една група, която повече прилича на запознала се във Фейсбук, отколкото способна да управлява държава. Тук в крайна сметка не е школа по риторика, макар че имам основание да се съмнявам, че доста от присъстващите – както вдясно от мен, така и в залата, биха били отличници дори в такава школа. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Господин Костадинов, все пак в изказа си проявявайте уважение Благодаря за забележката. Сякаш, за да засили драматизма като в американски военен екшън, министър-председателят поиска оставката на военния министър заради две думи в половин реплика „военна операция“. Впрочем същите тези думи американските президенти използват винаги, когато нахлуват в много държави по света, за да сеят демокрация, натъпкана с бомби. Като говорим за думи, господин Министър-председател, Вие поискахте оставката на номинирания само преди няколко месеца лично от Вас военен министър с думите „мой министър“.

Господин Петков, Вие нямате министри. Единственото, което имате, е отговорност, а напомням, че думата „министър“ означава буквално „слуга“. Отговорността да не се превръща България в папагал, повтарящ чужди фрази, обслужващ чужди интереси. Това е отговорността на българските управляващи винаги, независимо кои са те. Тези, които заповядват на нашето правителство, няма да излязат от своите кабинети, защото те не са буферна зона на конфликт. Ако войната почука на нашата граница

България не бива да взема страна в конфликт, който не е неин. Ако двама братя се бият, третият какво трябва да направи? Трябва да ги помири или трябва да даде оръжие в ръката на този, когото смята за прав? Защото това се случва в момента. Ние се готвим да дадем оръжие – поне такива са изявленията, надявам се, да не се случи – във война между два братски народа, които се избиват само на няколкостотин километра от България. Братски както помежду си, така и на нас, защото и Украйна, и Русия са ни братски, приятелски и близки държави. Да изпращаме военна помощ е нелепо. Дори майки в социалните мрежи са по-добре организирана структура от подопечните в момента на Министерския съвет институции. Жените на България първи и почти с военна дисциплина се организираха да съберат нужното за хората в Украйна – храни, дрехи, обувки, одеяла и всякакви други стоки от първа необходимост. Нашият Министерски съвет иска да се дава оръжие, за да спрем войната. Каква глупост е това?! Жените на България са истинската армия в момента. Съпрузите на тези жени вече караха личните си автомобили към границата на Румъния с Украйна, за да извозват на свои разноски бягащите от войната. Ако Ви е грижа за хората, не пращайте оръжие, дори не го казвайте, а помислете за миг самостоятелно и без телефонна консултация. Ако толкова Министерският съвет държи да се наредим с големите, нека Министерският съвет да предложи България да стане парламентьор и посредник. Нека да поканим страните на разговор тук, защото ние сме тази страна, която може да го направи. Ние сме единствената страна, която има такъв тип отношения и с Изтока, и със Запада – поне може би допреди няколко дни, ако вече не сме ги развалили безвъзвратно.

криейки се зад Европейския съюз и НАТО – ще има съд на историята, както винаги е ставало, и то може би съвсем скоро. Сега искам да бъда чут много внимателно, защото ще кажа една голяма новина. България има свои интереси, които да защитава. Да, ние имаме свои интереси, които, пак новина, може би понякога са все пак различни от тези на Европейския съюз и НАТО. Тук реплики като тази на след малко може би бъдещ, бившия министър на отбраната: „НАТО е България, България е НАТО“, звучат леко нелепо, защото не е сред нашите интереси България да е шеста, седма и петнадесета подгласничка за сърцето на Америка. По всичко личи обаче, че Министерският съвет такава отговорност няма да поеме. Затова искаме оставката на Министерския съвет. С всяко свое изявление, с всеки ход, с всяка буфосинхронада на чужда позиция, обслужваща чужд интерес, този Министерски съвет и този министър-председател ни приближават към войната. Спрете се сами, господа управляващи! Спрете се, за да не Ви спре историята! Дайте сметка, че вредите, дайте си оставката! Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Преди да вляза конкретно в темата, за която сме се събрали, искам да Ви уведомя, защото всички би трябвало това най-много да ни интересува, че снощи,

Имахме малък прозорец, успяхме да ги изкараме с автобуси и това е особено важно, защото в момента има над 40-километрова линия от въоръжени сили, които вървят към Киев. Да, мога да кажа как стана. Благодарение на генерал Венев, благодарение на Министерството на външните работи в пълна координация, успяхме да се свържем с киевските

в безопасност и това се случи, защото службите и същите тези институции работиха снощи, без да спят до сутринта. Поздравления за тях! А сега искам да Ви запозная с кандидатурата за министър на отбраната на Република Предлагам Драгомир Заков. Има 20-годишен опит като дипломат в сферата на международната сигурност. От 2019 г. Драгомир Заков е посланик на България в НАТО.

Последните години работи активно за налагане на системен подход за взимане на решения в сферата на отбраната, както и за повишаване на противодействието на дезинформацията. Заков е завършил Френската гимназия в София, магистър по икономика, специализира в Центъра по въпросите на сигурност на Европейския съюз и в Женевския център по политики и сигурност. Говори английски, френски и руски Въз основа на солидния опит на посланик Заков в сферата на сигурността го предлагам на Народното събрание за министър на отбраната на Република България. Благодаря Ви.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

Господин Министър-председател, преди да представите новата кандидатура, мисля, че трябваше да мотивирате оставката на досегашния министър и ние сме в очакване да чуем мотивите за оставката. Благодаря Ви. (Ръкопляскания

Мотивите за оставката са, че никой министър на това правителство няма право да прави собствена външна политика през Фейсбук, точка 1. Втора точка, никой министър няма право да се чувства, че той е залог за стабилността на това правителство. Имаме ясен коалиционен формат и такива самодейни изказвания, че ако аз не съм министър, това правителство може да не е стабилно – няма как да се търпят от този състав на Министерския съвет. И искам ясно да кажа, да Ви е абсолютно ясно на всички, че това правителство не може да бъде залог или по някакъв начин вкарано в условност на когото и да било. Имаме четири парламентарно представени партии, които го подкрепят, имаме ясна политика и всяка такава политика се взима в този формат и в никакъв друг. Последното, което е много важно. Който както иска да нарича където и да е по света, но българското правителство очаква, когато има 3500 военнослужещи загинали от едната страна и повече от другата страна, когато има обстрел върху нашето малцинство, когато трябва да използваме специални автобуси през нощта, за да изкарваме 190 човека на безопасност – това се нарича война. Не се нарича операция, не се нарича някаква друга думичка – не, това се нарича война и ние ясно трябва да можем да осъдим това нещо с правилните термини, а не да се говорят смекчаващи думи. Другото – какъв е българският интерес? Българският интерес не е да се снижим, да сме по-тихи от най-тихите, да сме по-малки по-малки от тревата, да сведем глава и да кажем: „Великите сили нека се разправят, България е прекалено малка, за да има собствено мнение.“ Не! Това правителство оттук нататък, както и досега, работи на база на принципи и когато вижда, че нещо правилно, нещо, което нарушава международните закони, ние ще казваме ясно това и ще даваме ясна подкрепа, когато в една братоубийствена война има един насилник от едната страна и има от другата страна едни потърпевши. И няма да позволим на никой да използва смекчаваща риторика, когато жени и деца в момента се крият по мазетата и се чака 40-километров конвой от военни сили на една съседна държава да влиза в столицата на друга. няма да позволим никой министър да се чувства, че може да прави собствено мнение по тази тема и ние ясно изявяваме, че това е недопустимо. Ето защо аз поисках оставката на министър Янев. (Ръкопляскания от

Уважаеми господин Председател, господин Министър-председател, госпожи и господа министри, уважаеми народни представители! Предстои ни гласуване на едно нелесно решение. Само два месеца и половина след старта на коалиционния кабинет сме изправени пред смяна на министър, и то ключов министър – министъра на отбраната. И това се случва в момент на една тежка геополитическа криза и война на по-малко от 200 км от нашата граница. Една такава смяна изисква солидна аргументация и още повече, когато самият министър отказва да подаде оставка, въпреки видимо демонстрираната невъзможност в последните седмици за работа в екип с министър-председателя и водещата партия в кабинета. Нещо повече, това е партията, излъчила и кандидатурата на господин Янев за министър на отбраната. Ние чухме от господин министър-председателя изложените мотиви и аз Ви благодаря господин Премиер, че го направихте, защото

И в духа на нашето коалиционно споразумение ние ги приемаме и ще гласуваме за предложената смяна. „БСП за България“ няма как да бъде партията, която в условията на една от най-безпрецедентните геополитически кризи в региона и в света ще хвърли страната в хаоса на политическата криза и дълъг период на безвластие с ясен адресат на властта и липса на парламент. Пред България стоят тежки предизвикателства и точно в този момент е нужно силно лидерство, ясно мнозинство и легитимно избрани органи на държавно управление. Няма как в такава обстановка премиерът, коалиционното мнозинство и един от ключовите министри да говорят на различен език и няма как да позволим изместването на дебата от реалните проблеми на българското общество и фокусирането в незначителни теми, което безспорно води до неглижирането на основната мисия, с която беше избрано и формирано това парламентарно мнозинство, а именно демонтажа на модела ГЕРБ и наказване на виновните за фактическата разруха в българското общество, икономика, социален живот, в това число и декларираните остри дефицити на способност в Българската армия и въоръжените сили, за които всички знаем кой носи вина в последните 12 години.

Всичките съпътстващи, настоящи и бъдещи негативи за българската икономика – селско стопанство, туризъм, транспорт и дори, ако щете и за общественото здраве, защото този конфликт изкопа още една дълбока, релефна разделителна линия в обществото, която, за съжаление, има потенциал да расте и да се задълбочава. Ето защо още веднъж ще кажа, ние от „БСП за България“ декларираме, че не искаме да бъдем проводник на такива процеси. Ще работим активно и отдадено за единството, сплотеността и просперитета на българската нация, като няма да позволим страната да бъде хвърлена в лапите на безвластието и авантюризма. Подкрепяйки предложената смяна, ние не правим оценка за качествата на работа на съответния министър, нито за неговата професионална етика. Ние просто демонстрираме нашата решимост да изпълним докрай поетите коалиционни ангажименти, подробно разписани в нашето споразумение, запазвайки автономното право на всеки субект в коалицията да предлага и отзовава своите министри, без това обаче да влиза в колизия с общите ни цели и хоризонти. България има нужда от работещ парламент, стабилно мнозинство и предвидими политики. Другото е път за никъде и връщане на статуквото във властта. Благодаря Благодаря, господин Зафиров. Има ли реплики към Атанас Зафиров? Няма. Давам думата на Мустафа Карадайъ за изказване. Вие бяхте, но ако искате.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 Днес се предлага освобождаване на министъра на отбраната само два месеца, след като се гласува този кабинет. Липсват ясни аргументи, както е впрочем във всички случаи, когато правителството нещо се опитва да разяснява. Позоваването на изявлението на министъра на отбраната Стефан Янев във Фейсбук от 27 февруари е нелепо, при положение че министърът има официални изявления, включително и в Народното събрание. Къде беше премиерът още при първото изявление на министъра на отбраната? Дали не бяха съгласувани действията и днес просто да се оказва наличен, удобен бушон? По важното е, че днес няма яснота защо се иска тази персонална промяна?! И заявлението на министъра на отбраната във Фейсбук от 27 февруари е във връзка, че вече му е поискана оставката и няма как да е нито причина, нито повод, нито да служи като аргумент за оставката Такива въпроси стоят пред Народното събрание и пред цялото българско общество. Докога ще слушаме неаргументирани тези, празни приказки, без нито едно действие, без нито една предприета ефективна стъпка? На този етап, когато трябваше да се берат плодовете на започнатото от служебните правителства и продължени от новите управляващи със същите министри – служебните министри, и всеки български гражданин трябваше да е усетил подобрението, то състоянието и показателите са трагични. Премиерът, както и Народното събрание и президентът, категорично осъдиха руската инвазия в Украйна. Това е правилно. Но всички ние очаквахме със същата категоричност той да предложи решение на кризите в страната, да подкрепи всеки български гражданин, да подкрепи българските общини. Със същата категоричност той трябваше да подкрепи държавността. Повтарянето на мантрата, че е нужен анализ, преценка, оценка и едва тогава решения, особено в сегашната ситуация на военна криза, постави под риск държавата и нейните граждани. Да продължаваме да се надяваме на промяна към по-добро от това правителство, би било израз на наивност, политическо късогледство и дистанциране от реалността. Крайно време е някой да каже истината: това правителство няма нито капацитета, нито волята да подобри живота на българските граждани. Нещо повече, правителството е основният липсващ фактор в очакванията ни за стабилност и сигурност. Свидетели сме само на едно безкрайно отвлечено, неподплатено самочувствие и хвалебствени слова по свой адрес – на правителството. В името на мира, стабилността и сигурността ние няма да искаме оставката на целия кабинет сега, в това сложно военно време, в тази ситуация, но ясно заявявам, че това правителство вече е вредно за страната, за демокрацията, за държавността. Ние ясно искаме да заявим: българската държава не е опитна лаборатория и българските граждани не са опитни зайчета за политически експерименти. Българските граждани искат сигурност. Българските граждани повече не трябва да бъдат лъгани. Те заслужават честно отношение, ясни отговори и адекватни държавнически решения. Уважаеми госпожи и господа, запазването на мира е грижа на всеки отговорен за бъдещето гражданин, на всички държавни органи и институции. Мирът трябва да се съхрани, понякога с цената на много компромиси. ДПС знае, че е възможно да запазим мира, да запазим живота на всички граждани на нашата земя с общи усилия! Затова е необходима обща политическа воля. Призоваваме всички националноотговорни партии в Народното събрание, призоваваме Президента на Република България, Министерския съвет за общи координирани действия между всички органи и институции в името на българските граждани, в името на Родината, в името на мира и на бъдещето на България, на региона на Европа и света. Мирът иска отговорност, последователност, обща воля и компетентност. Мирът иска единодействие и обединяване на общите усилия. Мирът заслужава всяко едно усилие и всеки компромис в този смисъл. Благодаря Ви за вниманието.

Господин Председател, господин Премиер, вицепремиери, министри, уважаеми колеги! Само 40 минути преди началото на това извънредно пленарно заседание в Народното събрание беше внесен Проект на решение, с което Вие, господин Министър-председател, предлагате за нов министър на отбраната професор Тагарев. По-малко от 30 минути преди 11,00 ч. от медии ние разбрахме за тази рокада. Ние разбрахме от медии, че Вашето предложение ще бъде посланик Заков. Аз няма да говоря за професионалните и личните качества и на двамата. Познавам ги и съм работила добре с тях. В лично качество съчувствам на професор Тагарев, защото той беше използван в тази тежка ситуация. А по отношение на посланик Заков, който очевидно е приемливата кандидатура за президента Радев и за БСП – такава, каквато професор Тагарев не е била, му пожелавам и се питам с цената на какво той е такава приемлива кандидатура. Аз лично нямам съмнения в неговата геополитическа ориентация, но тази рокада в последната секунда буди у мен няколко въпроса. На първо място, имате ли изобщо коалиционно споразумение, господин Премиер? В това, което наричате коалиционно споразумение, всяка една от партиите или движенията „Продължаваме Промяната“ сама определя министрите и екипите в техните министерства. Вчера и госпожа Нинова каза, че е работа на „Продължаваме Промяната“ кой ще бъде министър на отбраната. На второ място, докога президентът Радев ще определя министрите във Вашето правителството. Вярно е, че той Ви създаде, вярно е, че той определи немалка част от министрите в този кабинет, но и смените ли ще съгласувате с него? Всички ли министри първо ще се определят на Дондуков 2? И трето, кое от твърденията е вярно? Ще Ви цитирам – това е по отношение на мотивите за поисканата оставка, Вас цитирам, по отношение на поста, ако се не лъжа, на министър Янев – съобщенията по тази тема са били лично мнение, но това не е формалната позиция на правителството: На 25 януари: „Не бих казал, че в момента дрънчи на война.“ Вчера, на 28 февруари: „Никой министър няма право на собствена външна политика, особено по Фейсбук. Мой военен министър не може да използва думите „операция“ вместо „война“.“ Вие ги повторихте, между другото, и в мотивите на оставката. И накрая, И накрая, всъщност не накрая, а предпоследно, тъй като очевидно посланик Заков не е бил Вашето първо предложение и желание – това е очевидно за всички, няма как да бъде отречено. Много се надявам да не се окажете в ситуация, в която пореден Ваш министър изразява лично мнение, пожелавам Ви го наистина. И накрая. Всичките ми въпроси бяха по-скоро риторични. За нас беше ясно от самото начало, че такава коалиция е неработеща, защото тя е безпринципна. Партиите и движенията в нея нямат нищо общо – нито идеологически, нито политически, част от тях не са и партии. Вие не успяхте да подпишете коалиционно споразумение, Вие имате отделни споразумения с Вас. Вие до ден днешен нямате и управленска програма, коалиционното споразумение не е управленска програма. За съжаление, това, което беше видно за всички нас, е видно в момента според мен и за повечето български граждани. Няколко пъти опозицията Ви спасява в тези два месеца, господин Премиер. Първо, когато Ви повикахме януари месец тримата, за да престанете с това лично мнение. Защото министър Янев и мисля, че и госпожа Нинова казаха, че и Вашето е било лично мнение, първите Ви мнения, по отношение на тази ситуация. И Вие имахте лично мнение в началото. Второ, с декларацията, която благодарение на нас – на опозицията, беше приета в парламента. И Вие отидохте в Брюксел. А и гласувана, между другото, една от много важните точки в нея. По отношение на санкциите един от коалиционните Ви партньори гласува против. Без опозицията Вие нямаше да отидете с мандат в Брюксел! Но господин Премиер, ще Ви спасим и днес! Но това няма да продължава до безкрайност, господин Премиер! Крайно време е от думи и от анализи да преминете към действия и към дела. Позволете да приключа с нещо, това е една лична молба към Вас: моля Ви, бъдете внимателен с изказа, когато говорите за евакуацията на хората от Украйна – не използвайте думата „изнесен“. Пожелаваме Ви да не се налага да изнасяме никого оттам! Благодаря Ви.

Уважаеми народни представители, както се казва: „С такива приятели не Ви трябват врагове!“ Другото, което искам да заявя, защото си говорим за минути, за часове и за времеви интервали. Знаете ли каква е разликата и с това се обръщам директно към Вас: каква е разликата защо вчера имахме успешна операция с изнасяне на 190 човека… Извеждане, извеждане. …а нямахме подобен успех в една друга обща операция, която ние направихме, ние с Вас, преди години?

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Премиер, господа министри! Госпожо Захариева, съжалявам и се надявам, че няма да продължим с тази тема, но аз лично съм чул съпругата на господин Боян Петров какво мисли по този въпрос и за участието на господин Кирил Петков там. Нямаше изобщо да повдигаме този въпрос. (Реплики от „Продължаваме Промяната“:

съм съгласна с Вас: с човешкия живот не може да се прави пиар. Аз мълчах много време. Мисля, че и съпругата или партньорката на Боян Петров мълча по тази тема, години всъщност. Наистина нямам думи, господин Петков! Ние се чувахме много пъти по телефона с Вас тогава. Всички знаем какво се случи. И съпругата му знае. Дипломатите в Министерството знаят. Хубаво е, че сте си го сложили в CV-то, записали сте си го там, но да говорите манипулации и лъжи от тази трибуна, не съм очаквала! Едно е да сте в студиото, а друго е да си го напишете в CV-то, но да говорите, че Вие сте организирали всичко, просто не е вярно. И аз не мога да си представя и това – моята доброжелателна забележка към Вас беше наистина, че знам, че в притеснението се използват грешни думи, но думата не е „изнасям“. Да, благодарни сме на всички дипломати, които стояха там с цената на живота си, си, на риска за здравето си и така нататък и помогнаха това да се случи. Това беше абсолютно доброжелателно и Вие излязохте и използвахте Боян Петров за личен пиар. Мир на праха му! И пожелавам наистина и на сина му, и на съпругата му, които знаят какво се случи, да не четат, да не гледат тези неща. Защото тя ми е звъняла десетки пъти,

нека темата с операцията по спасяването на Боян Петров да не бъде централна в днешния дебат. (Реплики от ГЕРБ-СДС.) Не ми правете реплики от място само. Разбрах, чух Ви много добре всичките! Не се притеснявайте, просто казах, че днешната тема е промяна в персоналния състав на Министерския съвет. Концентрирайте се върху това. Само едно нещо да кажа. Генерал Венев успя да направи канала, през който успяхме тези автобуси да прекараме в Киев, защото правителството успя да го финансира също това. В предишната тема – правителството плати нула лева. Благодаря Ви. Нека да спрем с тази тема за Боян Петров, мир на праха му. Темата за извеждането на съгражданите ни от Украйна е безспорно важна и всички се радваме на успешния завършек на тази операция. Разбира се, още повече ще се радваме, когато те са на сигурно, но да се върнем към основната тема, а тя е промени в състава на правителството.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Премиер, дами и господа министри, уважаеми колеги! В настоящата криза националната ни сигурност и интереси са неразривно свързани с общата позиция на Европейския съюз и НАТО по отношение на войната в Украйна, а именно осъждане на руската агресия и осигуряване на траен мир и стабилност в Европа. Стриктното изпълнение на нашите ангажименти като лоялен и предвидим партньор и съюзник, действащ в пълен синхрон с останалите страни членки, е основополагащ принцип на нашата вътрешна и външна политика. Оценяваме приноса на генерал Стефан Янев към Българската армия, визията му за модернизация, както и неговата експертиза. ситуацията, в която войната е на няколкостотин километра от границата ни, обаче е нужно правителството ни да говори в един глас. Не можем да си позволим различия в общата позиция и в общата посока. На първо място, няма как да подминем дисонанса с общата позиция на правителството и съюзниците по отношение на конфликта в Украйна. Това, което се случва, включващо нахлуване в независима държава, загуба на човешки животи и бежанска вълна, не може да бъде определено като друго освен война. А разпалването на война поради имперски интереси на един човек не може да бъде нито оправдано, нито подминато. Държим също така да кажем, че ние не сме срещу Русия и бихме искали много ясно и категорично да подчертаем това. Но няма как да замълчим, когато руският президент нарежда нападение над независима държава, когато бомбардира цивилно население, разрушава градове. Руският народ също не го иска и не иска война и с граждански протести, независимо от хилядите вече арести, хората излязоха и казаха „не“ на агресията срещу Украйна – от обикновените руски граждани до видни деятели на културата, общественици, и призивите за спиране на войната идват отвсякъде. Путин няма подкрепата на руския народ за тази война. Както премиерът заяви, цел на правителството е да предприема правилни действия и да отстоява принципни позиции. Ние не се опасяваме от електоралните нагласи, защото за нас много по-важен е българският национален интерес. Прекратяването на конфликта и намирането на устойчиво решение може да се случи само чрез деескалация и завръщане на масата на преговорите. Затова е особено важно партньорите в НАТО и Европейския съюз да говорят в един глас и няма как да има колебание в общата ни позиция, особено в такъв момент. Накрая, позволете ми да отбележа, че ставаме свидетели на популистки действия и позиции, които имат за цел да поставят под съмнение фундаментални за България ангажименти, да уронят авторитета на нашата страна в името на тесни ретроградни интереси интереси, чрез които се прокрадва идеята да се оправдае една недопустима за съвременната човешка цивилизация агресия. Бих искал да апелирам към всички Вас – уважаеми колеги, нека в тези тежки за Украйна и за цяла Европа дни да не се делим на русофили и русофоби, нека да не спекулираме с морално остарели идеологии, нека да загърбим популизма, нека в името на българския национален интерес да се обърнем към разума, към принципите на демокрацията и плурализма.

съвсем кратка ще бъде моята реплика, понеже на няколко пъти тук се чу една невярна и неточна терминология. Министър Янев беше напълно прав, когато каза, че става въпрос за военна операция, защото това е термин и хората, които са запознати с военното изкуство и с армията, отлично разбират разликата. Ние за медийни цели и за да осъществяваме някакви политически изказвания, може да наричаме война каквото и да е, но реално това, което се осъществява в момента в Украйна, е именно военна операция. Това се отнася за количеството въоръжени сили, оперативното изкуство, което е въведено, и начина, по който се планира и осъществява тази операция, и целите, които са заложени. Така че редно е и може за целите на политическото говорене да ползваме всякакви пушилки и фойерверки, но когато трябва реално да осмислим какво точно се случва с терминологията и с познанията на военното дело, която е военна операция, защото имаме определено количество сили и определено количество цели, които са заложени в постигането ѝ. Това е моята кратка забележка. И другата, която е, много ми се иска проблемите на Путин да ги оставим на самия Путин и ние да мислим единствено за нашата родина, за нейното управление – компетентно или некомпетентно, и за начина, по който бихме могли да помогнем на нашите сънародници в Украйна. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Дренчев, макар че репликата Ви не ми се стори насочена към Андрей Гюров, а повече като изказване. Има ли други реплики към господин Гюров?

уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър-председател, уважаеми дами и господа членове на Министерския съвет, уважаеми дами и господа народни представители! Налагало ми се е и преди да се изправя пред хора, които ценя, пред хора, с които работя, пред хора, на чийто успех се надявам и им помагам, за да им кажа, че грешат. Това е болезнена, но необходима позиция, за която обикновено няма много кандидати. Такъв е случаят днес, уважаеми господин Министър-председател, когато съм принуден да Ви кажа, че отстраняването на Стефан Янев е грешка. В такъв момент промяната на министъра на отбраната трябва да бъде много сериозно обмислена и обоснована. Мотивите, които Вие изтъкнахте, според мен са недостатъчни, а последствията за правителството спрямо обществената подкрепа, от която то толкова много се нуждае, ще са тежки. По мотивите Ви, а те са два основни, ще кажа следното: казвате, че не може да се води самостоятелна политика и тук сте прав. Предполагам, че визирате разминаването в посланията между министъра и Вас по темата за идване на въоръжени сили на НАТО в България. Но това разминаване, ако приемем, че го е имало, бе преодоляно, доколкото се разбра. Министерският съвет е взел решение, тук Народното събрание също взе единна позиция, Вие самите обяснихте многократно позицията на България като рамкова държава и така нататък. Спорът между Вас и министъра на отбраната, ако такъв е имало, бе решен, и бе решен от този, който трябва да го реши – от Вас и Министерския съвет. Оттук нататък министърът на отбраната трябва да го изпълнява и аз мисля, че той точно това правеше. Разминаване на позициите ще има и с други министри, такава е конфигурацията, политическата коалиция, в която се намираме. Те са до известна степен разбираеми до приемането на единно решение и недопустими след това, а сега се създава опасен за цялото правителство прецедент. По втория Ви мотив – за неупотребата на думата „война“. Уважаеми дами и господа народни представители, типично е за силно разделените общества, каквото, за съжаление, е България, да се търсят определени думи, сакрализирани понятия, които еднозначно да те позиционират в един или друг лагер, нюансите са нетърпими в такива общества. Обясненията винаги остават нечути в такива общества, още повече, когато се намираме във война. От Освобождението досега русофобство и русофилство периодично избуяват в българския политически живот и всеки брои своите по думите, които употребява. Цели политически сили с години живеят върху любовта или омразата на своите избиратели спрямо Руската федерация и сега русофилите не приемат, че Русия започна война въпреки очевидния факт. Русофобите, от своя страна, не приемат и не се замислят дори, че за военните, за генерала, за човека, който цял живот е изучавал войната и се е готвил за нея, тази дума има различно значение – военните не обичат да говорят за война така, както моряците не говорят за корабокрушение. За съжаление, и корабокрушенията се случват, и войната избухна, и сега най-важното, което трябва на нашата нация, е единство. Единство се постига, естествено, между нас с разговори, а между нашите решения и народа, и освен с единни позиции, и с авторитети, които да ги изразяват. Оттук е моята критика това решение на води до единение, а това решение води до още една тема, която ще се обсъжда занапред. Стефан Янев може да има своите критици, всеки ще ги има оттук нататък, но беше човек и още е човек, изградил авторитет, и тези му позиции, които Вие отрекохте и рамкирахте, му доведоха... Разбраха хората, че това е човек, който обмисля дадени решения, който не се хвърля лековато, който е със самообладание, и това щеше да е важно за тежките решения, които ще има да взимаме оттук напред тази негова сдържаност. Следващият министър, който нямам честта да познавам, ще е поставен в много трудно положение, тъй като всички негови позиции ще се посрещат от известни страни с подозренията, че той точно заради тях е бил е бил избран, разбирайте – другият е бил отстранен. Уважаеми господин Министър-председател, уважаеми дами и господа народни представители! Изричайки тези критики, аз имам предвид, че съм част и оставам част от управляващото мнозинство, приел съм споразумение, което трябва да се спазва, член съм на парламентарната група на „БСП за България“ и ще се съобразя с нейните решения, имам предвид също изявлението на Стефан Янев от вчера и волята на министър-председателя да не работят повече заедно, имам предвид също така, че това правителство и да има правителство в България в момента, е особено важно и че тази конфигурация за мен е най-добрата, която може Четиридесет и седмият парламент да излъчи, и затова ще подкрепя Решението, но моля Ви настоятелно, уважаеми господин Министър-председател, да се вслушате в критиките, да ги осмислите и да ги имате предвид в следващите си действия. Благодаря, господин Зарков. Реплики към Крум Зарков има ли? Заповядайте.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

тези от Вас, от управляващото мнозинство, които все още се определят като десни, затова, когато се съставяше това правителство, Ви казахме, че правите гибелна грешка,

с тази коалиция Вие вкарахте в управлението на България една политическа партия, която винаги, винаги ще поставя руските интереси над българския национален интерес, защото това е природата на тази партия и тя никога няма да се промени.

категорично от общото задание на репликата, както е по Правилник. Все пак трябваше да е адресирано единствено към Крум Зарков. Други реплики към Крум Зарков има ли? Заповядайте за дуплика.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър-председател, уважаеми членове на Министерския съвет, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Николов, Вашата реплика беше очаквана и предвидима. Европейска партия ли е БСП? Министър на БСП е подал молбата за членство на България в Европейския съюз и министър-председател от БСП е подписал влизането на България в Европейския съюз. Не знам дали е европейска партия, Вие кажете. По отношение на миналото на БСП и това, което Вие непрекъснато се опитвате да ровите, това е Вашата хранителна среда, средата на разделението, средата на противопоставянето на българите спрямо собствената им история. Тази Ваша хранителна среда е вредна, тя е причина за много от нещата, които са се случили и които не са се случили в България. Аз не мога да Ви спра да я използвате, но мога да спра да се съобразявам с нея, така както пледирам и други да направят. По отношение на БСП ще Ви кажа, че тя е партия на бъдещето, за разлика от Вашите, защото социалистическата идея е жива, модерна и ще бъде реализирана от партията, която може да го направи, и това е БСП. Колкото до Вашето бъдеще, търсете друг кон, защото този умира. Благодаря. Христо Гаджев за изказване – заповядайте, господин Гаджев. Уважаеми господин Председател, господин Министър-председател, дами и господа министри, дами и господа народни представители! Днес обсъждаме една точка и единствена – и тя е уволнението на Стефан Янев като министър, защото стана ясно, че той не си е подал оставката, а му подадоха оставката. Сега аз се бях приготвил за изказване по първоначалния проект на решение, който беше разпространен, на Народното събрание, а именно с кандидат за министър Тодор Тагарев. Така и не разбрах, надявам се господин министър-председателят да вземе отношение и да обясни защо нещата се промениха в последния един час и промяната е, че продължава да има нови и нови кандидати. Даже по едно време, когато поискахте почивка от името на група, се притесних, че може би ще имаме и трети кандидат за днес, но то е било, за да може кандидатът да пристигне от Брюксел. Затова ще кажа няколко думи за посланик Заков, който е безспорен специалист в дипломацията, доказал е себе си в сферата на външната политика, особено в сферата на сигурността и отбраната и в работата си като наш посланик в НАТО, и с тази биография би бил прекрасен кандидат за външен министър, само че обсъждаме за министър на отбраната и му пожелавам успех. Да, ще му пожелая успех, защото работата му като министър на отбраната ще бъде много тежка не само заради кризата, която има да решава в момента, нещата, които изненадаха всички нас, и войната в Украйна, но като цяло за всички необходими реформи, мерки и превъоръжаване, което се изисква и трябва да се случи в Министерството на отбраната, също така да продължи организационните планове за развитие на Българската армия, но най-вече да се запознае със системата. Защото правилно казахте, тя – системата, го познава, дипломатическата система го познава. Надявам се много набързо да успее да влезе в крак и със системата на Министерството на отбраната, така че да не се получи вакуум. Съжалявам, че в момента се стигна до тази оставка с тези мотиви, защото аз като дългомесечен критик на политиките на министър Янев няма да се спирам на това, но Вие чак сега ли разбрахте, чак сега ли разбрахте за тези политики? Защото, оказа се вече, месец декември, когато излезе неговото лично мнение, че не иска присъствие на НАТО на територията на България, Вие го определихте като лично мнение – впрочем, в отговор на мое питане. Впоследствие се оказа, че това било Ваше лично мнение, а не мнение на Министерския съвет. То по тази логика, която е в момента, че за лично мнение се освобождават министри, то трябва да се самоосвободите, защото и Вие проявявате лично мнение. Политиките, които бяха на министър Янев, те си му бяха последователни и ясни в това отношение. И при сформирането на България като рамкова държава, и отказът за усилване на българската отбрана със съюзнически войски, и участието му в различните формати на НАТО, те бяха ясни. Ние сме ги критикували достатъчно, но Вие ги защитавахте от тази трибуна. Вие, господин Министър-председател, излизахте и ги защитавахте тези позиции, за които в момента искате оставката, или по-скоро получихте оставката на министър Янев. Защото Вие бяхте тук от тази трибуна, който защитавахте така наречения български батальон или по-скоро България като рамкова държава, Вие бяхте този, който нямаше проблем с личното мнение и с участието в антинатовския протест на министър Янев и Вие до момента подкрепяхте тази политика. Сега открихте, че може би вече министрите нямат право на лично мнение, нямат право на статуси във Фейсбук но това нещо трябваше да го знаете още от самото начало. Защото, да, всеки един министър няма право на лично мнение, всеки министър изразява позицията на държавата. Това е от самото начало на това правителство и по принцип е функция на правителствата, не е нещо, което три месеца по-късно разбираме. Проблемът е, че позицията, която в момента заехте, е ясна. Добре, министър Янев наистина пропусна, наистина сгреши, като не назова нещата с истинските им но Вие може би пропуснахте едно друго нещо, което той каза в свое публично участие, и то е, че либералните демокрации са изчерпани, че вече няма лидери, няма смисъл от тях. Може би трябва да помислим в тази насока дали либералните демокрации са нещо правилно. Вие съгласни ли сте с това твърдение, защото, като гледам мълчанието на управляващите по тази тема, че либералната демокрация е изчерпан формат, значи може би сте съгласни? Аз не съм. Колкото до това защо се стигна до момента? Ами основната причина, заради която се стигна, е заради липсата на лидерство. Липсата на ясно лидерство, което да ръководи Министерския съвет, да ръководи държавата в това време и това позволи да се създаде един вакуум, в който всеки един министър да реализира собственото си мнение и собствената си политика. Надявам се оттук нататък това нещо да го коригирате и да имате вече вариант на лидерство в това правителство, защото до момента то липсва и може би това е най-отявлената липса в момента. Защото във време на криза ни трябва силно лидерство, а в момента то в България липсва. Говорите за ясни планове, говорите за това как сте извели българските граждани от Украйна, но доколкото си спомням, имаше четири хиляди заявки – 190 човека са изведени, което е добре, но какво правим с останалите? Защото, ако продължаваме с тази скорост, нещата ще станат много бързо много страшни. Надявам се да се вземете в ръце и по-бързо да се случва евакуацията на българските граждани и на хората от български произход, които искат да напуснат военния конфликт. Очаквах

на „Продължаваме Промяната“ – все пак той беше първият човек, който каза, че ще гласува за Вас, и си мислех наистина, че това ще е предпоследната оставка преди оставката на Министерския съвет. Оказа се първата, но може би това не изключва следващата оставка да е на Министерския съвет. А колко в България и правителството говори на един глас и както казахте, остро осъжда инвазията на Руската федерация, ще разберем, когато от управляващите смените мартениците с Георгиевски ленти. Благодаря. Благодаря. Има ли реплики към Христо Гаджев? Няма. Заповядайте, господин Василев, имате думата. Само една реплика, господин Гаджев. Сменяме мартениците само с български трикольор.

Не съм си представял, че 25 години по-късно, след като като министър в кабинета Софиянски гласувах за приемането на България в НАТО, ще водим този дебат отново за цивилизационния избор на България и ще се опитваме да определим точно термина на войната, която се разгаря в една приятелска страна, каквато е Украйна. Аз смятам, че нещата наистина трябва да бъдат назовавани с истинските им имена. Там имаме война, водена от един агресор, и както се наложи както се наложи през годините да се казва за нападението на Хитлер към Русия, ние имаме подобно нападение над Украйна, и аз бих го определил като вероломно. Така беше дълги години употребяван този термин. Разбира се, цивилизационният избор на България не бива да бъде поставян под съмнение. Аз смятам, че това, което извърши правителството и министър-председателят, е нещо, което заслужава да бъде подкрепено, независимо че ние – ГЕРБ-СДС, сме опозиция на това управление, и това е нормално не само защото Вие не сте водили преговори с нас за съвместно управление, а просто защото във Вашата коалиция има лява и ляво-либерална формация, която диаметрално противоположна от разбиранията на нашето консервативно дясно виждане за развитието на България, но така се действа, господин Министър-председател, бързо, защото, както обичаме да казваме, не са необходими немци в тила. Нямахте нужда от продължаване на разногласията между Вас и военния министър и предложението Ви за тази смяна е навременно. По отношение на това, което се случва в наистина да бъдем съпричастни, защото смятам, че има сериозно закъснение и от страна на Европейския съюз, и от страна на Съединените американски щати, и от страна на НАТО по отношение на помощта, която можем да окажем там, а разбира се, и от страна на България по отношение на нашите съграждани и на нашите близки приятели от Украйна. Всяка помощ, която е свързана с тяхното оцеляване, техния бит и облекчаване на техния живот, би била добра. Благодаря Ви.

е цинизъм да го кажете. Цивилизационен избор – влизането в НАТО! Вие имате ли представа какъв е цивилизационният избор на която и да било суверенна държава в днешно време?! И нещо много по-важно. Влизането в НАТО, както влизането в Европейския съюз, трябваше да стане, след като наистина българският народ се произнесе дали иска да влезе там. Защото влизането в НАТО, първо, че не е цивилизационен избор, и второ, българският народ не се е произнесъл дали иска. Именно заради това ние от ВЪЗРАЖДАНЕ смятаме, че българският народ трябва да бъде попитан дали мястото му е в НАТО. А това за цивилизационния избор, много моля да го задържите за себе си.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Премиер, госпожи и господа министри, колеги Това правителство беше съставено и започна да действа в една съвършено различна ситуация и със съвършено различна ситуация за това какво е възможно и невъзможно да се случи в бъдещето. Въпреки всички предупреждения в крайна сметка не смятам, че някой очакваше реално да се случи това, което в момента се случва на няколкостотин километра от нас – буквално на нашия праг. Ние се намираме в една радикално променена среда не просто от гледна точка на факти, а от гледна точка на самите представи за възможно и невъзможно, каквито имахме буквално преди дни. Смяната, която днес обсъждаме, е резултат именно на тази радикална промяна – ние навлизаме в изцяло нова епоха. Тази смяна е рязка, тя е нетрадиционна от гледна точка на нормалната политическа практика, именно от гледна точка на това, че тя е адаптация на кабинета към една радикално променена реалност. Тази радикално променена реалност ще промени международните отношения, ще промени България, ще промени българската политика и започва с промяна в кабинета. Тя започва и с необходимостта да се борави внимателно с думите, защото, когато започва нова епоха – в една нелоша книга се казва – особено в началото трябва да сме особено внимателни към настройката на инструментите, които ползваме, а думите са основен политически инструмент. Понятието „война“ не е въпрос на избор на военен от гледна точка на неговите нагласи, не е въпрос на лично мнение на един политик, който допреди няколко седмици е оперирал в ситуация, в която си мисли, че можем да сме гъвкави, да си позволяваме определени разноговорения, особено в социалните мрежи и така нататък. Понятието „война“ е международен термин – термин фундаментален на международното право и международните отношения. международното право в интерес на истината едни от фундаментите му са така наречените хагски конвенции, които го дефинират. Международното право дефинира и последици, свързани с това понятие. Нежеланието на Путин да използва това понятие е нежелание да признае, че е на терена на хагските конвенции и на последиците, които се водят за международното престъпление, което е разгарянето на война. Това се случва в Украйна и ако ние не го разбираме, не можем изобщо адекватно да навлезем в новата ситуация, в която се оказахме.

В НАТО сме, в Европейския съюз сме, ама някак си можем де факто да се държим като някаква неутрална страна и това да се представя като национален интерес. Свърши тази епоха. Националният интерес ясно оттук нататък ще бъде в единството ни в рамките на Европейския съюз и НАТО – не като лоялност към някой друг, тъй като много се злоупотребява в това понятие, а като платформи, в рамките на които ние да осъществим насъщните интереси на България, нейната сигурност, нейната възможност да се развива като свободна и суверенна държава, да прави сама изборите си за това как да организира защитата си. Защото тази война не е война между две страни. Това не е руско-украинска война – тази война е агресия на един диктатор срещу самия фундамент на международния ред, онзи международен ред, при който изграждаме България като свободна, демократична и европейска страна, каквито са идеалите на възрожденците, на базата на които е основана тази държавност. Да, това е точно така. Именно срещу това се бори Путин. Това правителство ще трябва да се справя с тази нова реалност и ще трябва в нея да изгражда нови консенсуси. И дори днес в тази дискусия се вижда колко ни е трудно да надскочим желанието си за конюнктурни

Но това правителство ще има огромната задача да изгражда нови консенсуси. Това е новото разбиране на българския национален интерес – разбирането, че докато има и един руснак, който се противопоставя на Путин, въпреки цялото насилие, въпреки цялото промиване на мозъци, въпреки цялата репресия, тази война е с Путин и нашето противопоставяне е на неговата политика, но не е срещу руския народ. Слава богу, Русия си е все същата. Там продължава да има хора, които са против братоубийството, хора, които при огромни рискове за себе си – учени, интелектуалци, обикновени учители извън Москва, хора, които излизат на улицата, слава богу, за да ни напомнят, че тази война не е срещу руския народ, но тази война е за българската свобода и за всичко, което ние ценим. Така че това правителство ще трябва тази нелека задача. Това правителство и неговият премиер имат право да изберат министър на отбраната, с когото господин Петков може да работи. Ние днес ще го подкрепим в този избор. Ние днес ще го подкрепим в това да пренастрои своя екип, така че да се справи с тази огромна задача, която му предстои. И днес, правейки тази стъпка, ще призовем: да си даваме сметка при всичките си различия, които няма да изчезнат и не бива да изчезват, че ние всички заедно трябва да подкрепяме господин Петков и това правителство в изключително сложната ситуация, в която страната ни се оказа. Така че, господин Петков, третирайте нашия глас – от „Демократична България“, като потвърждаване на нашата подкрепа за това правителство, за това управление, за тази коалиция. Призовавам всички да имат предвид това и като вот на доверие на това управление, защото неговият успех наистина в много по-голяма степен това клише важи сега, в тази ситуация – ще бъде и успех за България. България, която наистина ще трябва да осъзнае много по-ясно: къде лежи нейният национален интерес; каква е цената на свободата, която досега сме свикнали като нещо, което пада като дъжда и като слънцето; каква е цената на възможността ни да се развиваме като самостоятелна европейска, либерална, свободна, демократична държава. Това са идеалите на нашите възрожденци, на бащите и майките, които са основали тази страна. Това си има цена и днес ние много по-ясно ще го осъзнаваме – и този кабинет, и това управление ще трябва да работят чрез него, за него и с него за това този консенсус да бъде в основата на българската политика, за да успеем заедно. Така че, господин Премиер, на Вас, на екипа Ви, на новия военен министър, който предлагате, желая успех, защото той е жизненонеобходим на страната ни! Благодаря Ви. Благодаря, господин Иванов. Реплики към господин Христо Иванов има ли? Има реплика от Костадин Костадинов. Господин Председател! Господин Иванов, Вие казахте в началото, че това е нещо, което е безпрецедентно. Всъщност, за съжаление, не е. Щеше да е може би по-малкото зло, ако беше безпрецедентно, но не е, защото със същите думи през 1999 г. започна и мироопазващата операция, както тогава я нарекоха, на НАТО в Югославия. Думите бяха: да се предпазят албанците в Косово и да се даде възможност на сръбския народ свободно да избере своето развитие. Едно към едно с това, което говори сега Путин, само че на мястото на албанците сложете руснаци в Донбас, на мястото на сръбския народ сложете украинския народ и ще получите едно към едно тази ситуация, само че 23 години по-късно. Когато пък предшественикът на Клинтън, който започна тази операция през 1999 г., през 1991 г. започна операцията срещу Ирак, Джордж Буш-старши, той използва същите думи – „операция“, „военна операция“. В това няма нищо учудващо, защото САЩ след 1945 г. не са водили официално никаква война. Те са правили над 50 военни операции, но никога война,

Това, за съжаление, са лоши прецеденти, които в момента се случват и в Украйна. Тук по този въпрос ние нямаме две мнения. Но когато слушам с какъв патос се осъжда агресията на Путин – тук се говори за Путин все едно се намираме в американския сенат. Аз мога да ги разбера американците – за тях Путин е враг,

ние би трябвало по същия начин да осъждаме и всички останали подобни агресии, а не го правим, което е проява на лицемерие. Аз съм против лицемерието. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ защитаваме истината, независимо дали става дума за американци, или за руснаци. Ето това е нещото, което, между другото, кара една голяма част от българския народ да възнегодува,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Иванов, може би като част от изказването си трябваше да добавите, тъй като това е основна опорна точка, която се говори в общественото пространство – Косово, и как това бил абсолютно същият случай. Очевидно, че не е същият случай. Прав е колегата Костадинов, че реториката е същата, но зад тази реторика стоят абсолютно различни факти. В Косово имаме много различни решения и актове, които показват, че там действително ставаше дума за престъпления срещу човечеството и етническо прочистване и различни международни органи са казвали това, включително Международният съд за бивша Югославия, Наказателният трибунал за бивша Югославия. От тази гледна точка може би трябваше, господин Иванов, да обясните това, че когато ставаше дума за Косово, имаше реални факти, а сега има просто голи твърдения относно така наречените – какви думи се използват обидни там

Господин Гочев, благодаря Ви. Прав сте напълно! Не мисля, че трябва, може би трябва, но днес няма как да го превърнем в семинар по международно право и да изброим всички онези актове на международни организации, включително Организацията на обединените нации, както казахте, и Международния наказателен съд, и така нататък, които правят разликата между това, което прави Путин, и това, което направиха тогава международната общност, между другото. Между другото, всяка критика, която е възможна да се направи по отношение на тогавашните действия на американското правителство, беше критика, която свободно в Америка, в целия свободен свят, в медиите, в парламентите, в американския Сенат, в американската политика се чуваше и беше част от свободния дебат, от взимане на решение. Понеже казахте, че Путин не ни е враг. Не – враг ни е, защото това е един тиран,

Никога няма да му го простят – това е престъпление срещу Русия, на първо място, и от тази гледна точка ни е враг. Враг ни е, защото напада един мирен народ, какъвто е украинският, и каквито претенции да има някой към състоянието на Украйна, такива сигурно има и е възможно да има, не войната е начинът те да бъдат разрешавани. Има едно понятие – пропорционалност се нарича. Путин ни е враг и защото неговата война наистина не е просто за Украйна. Неговата война е война за предефиниране на ситуацията в Източна Европа и затова е много важно да се говорят нещата с името им. Нашият национален интерес е Източна Европа да не бъде част от имперската периферия. Нашият национален интерес е Източна Европа да може сама да определя и страните в Източна Европа сами да взимат решения за своята сигурност и за това как ще си я гарантират и от тази гледна точка – да, Путин ни е враг. (Ръкопляскания от

Аз ще върна дебата там, където смятам, че му е мястото. Днес дебатираме състава на правителството, а според мен би трябвало да дебатираме и цялата формула на управление, която през последните няколко дни вече е изчерпана. Това е причината днес да водим този дебат. Не е причината нито Косово, не е причината нито дори, ако щете, Украйна, причината е, че това управление е изчерпано на втория месец от съществуването си. А защо е изчерпано? Погледнете си коалиционното споразумение и програмата за управление, доколкото има такава. Там ще видите приоритети, които в момента вече не са адекватни. Аз не казвам, че това е по Ваша вина, така се случи, че се смени изцяло картината. Сега си представете, че изборите са били вчера. Аз съм абсолютно сигурен, че това управление нямаше да бъде в тази формула и в тази конструкция, че то нямаше да има за свой патрон Румен Радев, че то нямаше да включи в себе си БСП и така нататък, и така нататък. Това означава, че тази формула е изчерпана. Вие не искате да го видите – това е Ваш проблем. Вие ще плащате политическата цена за това, защото, когато политиката не се съобразява с реалностите, тя започва да живее в свой собствен свят, но това не отменя цената, която политиците, които живеят в собствен свят, плащат след това. Второ, за думите за думите сте прави. Не министърът няма право на лично мнение, господин Петков, министър-председателят също няма право на лично мнение, защото министър-председателят представлява цялата държава и всяка негова дума е от името на България, особено пък когато става въпрос в международен план. Какво каза българската държава през последните дни? Какво каза току-що българската държава във Ваше лице? Че с такива приятели като нас не Ви трябват врагове. Ами аз да Ви кажа, ако ние не бяхме такива „приятели“, Вие щяхте да отидете в Европейския съюз преди няколко дни, без да имате мандат да говорите изобщо за санкции, защото един от коалиционните Ви партньори е против санкциите, и въпреки гласуването на Вашата група декларацията се гледа в четвъртък и няколко часа по-късно Вие можехте достойно да стоите на Съвета на Европейския съюз и да взимате решения,

Не, приоритетът на това управление не е да се изчегърта ГЕРБ вече. Да, може би беше такъв. Може би и това донякъде, да кажем, имаше основания. Вече не е такъв. Вече приоритетът е спасяването на държавата в много тежка ситуация и ако Вие не разбирате това, то аз съм изключително притеснен за държавата, а виждам, че не го разбирате. По никакъв начин не го разбирате. Вие трябва да обедините, да постигате съгласие в обществото. Трябва да постигате съгласие между управляващите и опозицията. Вие не сте способен да постигнете съгласие в собствената си коалиция не във всичко останало. И когато Ви се подава ръка, Вие не можете да разберете, че това е подадена ръка, а не е провокация и това вече не е само Ваш проблем, това е проблем на цяла България. Благодаря Ви. И скоро всички ще го знаят.

приоритетите, които не са адекватни към този момент. Много интересно е конкретно да назовете кои са тези приоритети, защото борбата с корупцията – адекватен ли е не е ли адекватен? Независимата съдебна система – адекватен ли е, или не е адекватен? Добър стандарт на живот и доходи на българските граждани – адекватен ли е, или не е адекватен? Така че, когато излизате с този патос, крещене, вълнение и емоция, нека все пак да заявите кои са Вашите приоритети, за да видим дали са различни от нашите приоритети, тъй като аз смятам, че правителството е заявило много ясно приоритетите, които са за българските граждани, и ги следва неотложно. А относно димката, която пуснахте, че едва ли не декларацията на Народното събрание е дала някакви правомощия на Министерския съвет, вземете прочетете тази Конституция. Там пише много ясно, че

Господин Биков, съгласни сме с Вас и аз го казах, и Вие го казвате, че се намираме в изцяло нова ситуация, в която ще трябва да търсим нови в която ще трябва да търсим нови основания за консенсус, но те именно няма да бъдат изцяло нови. Това, което обединяваше мнозинството от гласувалите на предишните избори, не е изчезнало. Това също е част от разбирането за тази реалност, в която се намираме. Тя добавя към себе си нови приоритети, нови огромни предизвикателства, но те, ако се замислите честно, са част от проблемите, които имаме от предишния период. Състоянието на корумпираност на българската държава, на корупционно разлагане на всичките ѝ системи и институции, не е нещо, което можем просто да забравим, защото е започнала войната в Украйна, напротив още повече трябва да се занимаваме с него. Да, трябва да търсим консенсус и аз ще кажа: тази коалиция пред лицето на това предизвикателство, естествено, че се добавя за нея допълнителна трудност, но всъщност тя е много добро основание за търсене на този национален консенсус. Всъщност това правителство, ако се справи, и аз вярвам, че ще се справи – ние ще работим за това да се справи, може да се окаже най-добрият късмет, който България има, за да търси именно изграждане на такъв консенсус. (Реплики.) Да, късмет казах. Така че ще бъде малко и по волята на Всевишния, но ще трябва и да поработим за тази воля. И нещо последно, вижте, ако сте подкрепили нещо правилно, недейте да го представяте като някаква услуга, която сте направили на някого. Сякаш сте могли нещо правилно да не го направите, защото това също не е добра база за за работа и за консенсус. Нека да не сме толкова тънкообидни, нека да не се държим така, все едно си правим услуги помежду си, когато се борим за националния интерес, както го разбираме, и когато ни се налага да се адаптираме към една изцяло нова ситуация.

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, дами и господа министри, господин Биков! Господин Биков,

господин Председател, уважаеми колеги, отзад напред към господин Гаджев. Да, разбрах, защото БСП са наложили вето на господин Тагарев, затова и ако някой не го знае, нека да го знае. Иначе си имаше друг кандидат. Тук обаче идва въпросът – кой взима решенията в тази коалиция, защото това не е ясно. Защото всеки си има неговата позиция – казват, по важен въпрос. И тука ще мина към господин Иванов. Вие знаете ли, че БСП не подкрепят санкциите, за които пък Вие искате да бъдат най-строги и категорични? В момента това е големият проблем. Да, може да си намерите основание, аз не оспорвам това, можете да си намерите основание, но това не означава, че нито стабилност означава, нито линия означава на поведение, нито, пак повтарям, адекватни приоритети. Защото борбата с корупцията може да Ви послужи за оправдание за всичко. Бъдете убеден, че вече има корупция и във Вашето управление! Бъдете убеден! И тя се вижда и все повече ще се вижда. Защо мислите, че ангели сте назначили за министри? Защото аз не виждам ангели в това правителство, господин Иванов.

Той говори за корупцията – не знам тогава какъв беше дебатът?! Към господин Ананиев – това, което Вие казвате, защото Вие сте може би най-опитният

означава по добър живот? Какво означава по-добър живот? Ще вдигате заплатите ли, нещо ще се увеличава стандартът на живот ли в момента? Вие знаете ли какво се случва на 200 км от България? Знаете ли, че бензинът вече е над 3 лв.? Знаете ли, че тепърва предстои икономическите последствия от коронавируса да ни се видят като песен?

Ако едни колеги биват квалифицирани като типове, то това автоматично означава, че Вие следва да се самоопределите като такива. Заповядайте, господин Иванов, за процедура. Уважаеми господин Председател, по начина на водене. Не съм съгласен с Вас, че опитахте да прекъснете господин Биков, докато говореше за корупция. Защото, когато говорим за тази конкретна смяна в състава на кабинета, ние говорим за физиономията на кабинета като цяло и за причините ние от „Демократична България“ да продължаваме да го подкрепяме. Смятаме, че борбата с корупцията е основна част от тази причина да гласуваме за това решение. В този смисъл трябва да кажем,

в нашето управление, хора сме всичките. А хората, както казва Станислав Йежи Лец, се делят на два вида – паднали ангели и издигнали се дяволи. Така че този кабинет е съставен от хора и трябва да има правосъдие и за тях включително. Ние ще гласуваме и

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги! Министерският съвет и Народното събрание предприемат ясни действия относно ситуацията в Украйна. Уважаеми колеги, това не е просто конфликт, това е война. Радвам се, че почти всички в тази зала осъзнават този факт. Почти всички. Това е причината, поради която е важно да изясним посланията и стратегическата ориентация, която гарантира бъдещето на Република България. В чл. 108 от Конституцията на Република България ясно е посочено, че министър-председателят ръководи и координира общата политика на правителството и носи отговорност за нея. Съгласно чл. 105, ал. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България Министерският съвет ръководи и осъществява външната и вътрешната политика на страната, а също така осигурява националната сигурност. В този контекст Министерският съвет и лично премиерът Петков ясно и категорично определиха позицията, която България е заела във връзка с войната в Украйна. Още на 24 февруари Кирил Петков посочи в изявление, че България ще говори в един глас с Европейския съюз и с НАТО по отношение на непредизвиканата агресия от страна на Путин спрямо Украйна. Тук много ясно искам да заявя, че ние не сме против руския народ, ние сме против действията на Путин и военните действия, които той налага. Затварянето на въздушното ни пространство за руската гражданска авиация например не е самостоятелен и изолиран акт. Това е обща политика на целия Европейски съюз. Такива са и финансовите рестрикции, като част от тях бяха даже и персонални – против Путин и външния министър Лавров на Руската федерация. Тези действия ясно показват единството на Европейския съюз и мястото на България в него. Подкрепата на тези действия същевременно гарантира именно националната ни сигурност, тъй като освен на Европейския съюз страната ни е член и на НАТО. България вече е избрала пътя на деескалацията на напрежението, пътя на неодобрението на агресията и желанието за прекратяване на военните действия незабавно. Това е позиция, в която са обединени всички държави, които не желаят да поемат по пътя на войната. Ако България не заеме страната на мира, то България индиректно подкрепя действията на Путин, разколебава също така единството на Съюза по въпроса. България следва да е глас, който трябва да бъде чут. България следва да направи всичко възможно да предотврати задълбочаването на войната. По тези причини парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ стои зад премиера Кирил Петков и го подкрепя. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Стефанов. Има ли реплики към това изказване? Не виждам. За изказване – Даниел Митов.

Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа министри! Съжалявам, че министър-председателят го няма. Уважаеми дами и господа народни представители! В моменти на криза и тежки тектонични геополитически размествания от българското правителство се очаква да взима сериозни и стабилни решения. Очаква се да търси национален консенсус по предизвикателствата към нашата принадлежност към съюзи, чиито ценностни разбирания са оспорвани предимно отвън, но намират почва и в част от българското общество заради засилената руска пропаганда. Правителството до момента се провали в няколко отношения. Първо, да идентифицира рано опасността от война в близост до нашата граница. Ако от опозицията не бяхме алармирали и не бяхме събудили до известна степен институциите, сигурно и до ден днешен нямаше да сте разбрали какво точно се случва. А всички признаци бяха налице: първо, неизпълним ултиматум към НАТО, струпване на войски по границата на Украйна от страна на Руската федерация, задълбочаваща се агресивна реторика на Кремъл по отношение на Украйна, изтегляне на западни дипломати и граждани от Киев. Какво още трябваше да се случи?! Българската държава трябваше да влезе подготвена в тази ситуация, а не да действа ад хок, взимайки спорадични и често недобре подплатени откъм публична подкрепа решения. Второ, правителството е съставено от елементи, които имат много различен, често диаметрално противоположен прочит на ситуацията и са обединени единствено от ирационалната и дълбоко неполитическа неприязън към политическия опонент. В подобни кризи мнозинството и в частност министър-председателят са длъжни да намерят максимален обществен консенсус по важните въпроси. С големи мъки и условности българският парламент успя да приеме декларация за войната в Украйна, и то след натиск от опозицията. Но и до ден днешен от управляващото мнозинство се твърди, че част от него не подкрепя санкциите срещу Руската федерация. А министър-председателят отиде в Брюксел и подкрепи санкционния режим, което, макар и правилно, показва, че управляващата коалиция се е разпаднала по геополитически признак. Питам господин Петков как оттук насетне ще взима решения, съответстващи на предизвикателствата, които предстоят? Защото тежките дни предстоят, а Вашите партньори очевидно са решени да Ви блокират, където могат. Имате ли, господин Петков, авторитет да посочите пътя и да лидирате убедително? Засега това не си личи. Правителството се проваля и по основните направления на общата политика – не успява да се справи с високите сметки за електричество за бизнеса и крайните потребители. Предлагате им кредити, за да си плащат сметките за ток, което е цинизъм. Приехте бюджет, който, освен че е ляв, ще ни лиши от перспективите за членство в еврозоната и прогнозира нереални стойности относно икономическия растеж и инфлационния натиск. Да не говорим, че този бюджет не отчита ефектите от войната в Украйна и е на практика безполезен. Едновременно българското общество води и друга продължаваща война с коронавирусната пандемия. Днес се отчитат близо 3000 заразени. Броят на починалите също буди тревога, а правителството е замръзнало в неподплатено с нищо самохвалство по темата, също като самохвалството с автобусите. Всъщност днес не трябваше да дискутираме само оставката на министъра на отбраната, а на цялото правителство. Очевидно за всички е, че този коалиционен формат не може да реши големите задачи пред българското обществото и не е на висотата на очакванията. А позициите на министър Янев бяха очевидни още от момента, в който го оправдаха, че бил изказал лично мнение. Защо трябваше да се чака да се създаде ситуация, в която министър на отбраната откровено да се противопостави на официалната правителствена позиция, наричайки войната военна операция, използвайки терминологията на агресора? Апропо, кога господин Янев стана Ваш министър, господин Петков? Довчера Вие бяхте негов в служебния кабинет, а всъщност почти всички принадлежите на кръстника на тази коалиция Румен Радев. За да си изясним терминологично и да спрем да спорим по въпроса военна операция ли е, или война, ще Ви кажа следното: военна операция е еднократна ограничена акция времево и на терен. Войната включва множество военни операции. Военните операции са компоненти от войната. Това, което виждаме в Украйна, е война на Руската федерация и множество военни операции в Киев. Видяхме бомбардиран Харков, военни действия в Чернигов и Виница – да не изброявам всичките места, защото са много. Там се водят боеве и всичко това аксиоматично е война. И нека спрем с безумните упражнения по темата. Благодаря Ви.

В този момент се чудя и се запитвам аджеба как ли тя би била подготвена да реагира на дипломатическо място. Ами като гледаме каква проамериканска реторика се следва в момента, ако същата беше изразена седмици или месеци по-рано, опасявам, че най-малкото ние като една малка държава може би щяхме да предизвикаме тъй наречената война в момента с подобна реторика, изказана по дипломатически път. Чудя се как би била подготвена българската държава да помогне и касателно на тези наши сънародници – хората с българско самосъзнание, в Украйна, тъй като разбрах вчера, че са затворени и консулството, и посолството в Украйна. И се питам, ако ги бяха затворили преди няколко седмици или месеци, това как щеше да се окачестви, като помощ ли, като подход от страна на българската държава? Ако хора с българско самосъзнание в момента в Украйна решат да доказват своя български произход с оглед да вземат виза и разрешение за пребиваване в България, къде точно ще кандидатстват, като по закон са задължени да кандидатстват в държавата, в която те пребивават. Това не мога да го приема, че е подготвеност от страна на българската държава – нито сега, нито преди няколко седмици или няколко месеца. На следващо място, ме избива една еретична мисъл, че тази неподготвеност на българската държава – и то слава богу, че не сме реагирали по този начин по-рано дори и във военно естество, се дължи, от една страна, и на действията на предходното редовно правителство, защото аз лично си спомням как неотдавна освещавахме гумени лодки за войската. Спомням си как все още чакаме чертежи на изтребители, с които да можем да се защитаваме като държава. Спомням си, че и в момента даже ни охраняват изтребители от братска Испания. Така че как точно да бъде подготвена българската държава някак си не ми става ясно, и то не от вчера или от онзи ден. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Петров. Втора реплика има ли?

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър-председател, министри, уважаеми колеги! Господин Министър-председател, „Има такъв народ“ категорично ще Ви подкрепи и ще гласува за оставката на министър Янев поради факта, че след като на малко над 500 километра по море се води война, повтарям – война, и загиват мирни граждани, не става въпрос въобще за каквито и да е било операции. Цял дел, господин Министър-председател, слушаме подадените ръце, в кавички, от страна на опозицията. Не трябва да ги приемаме. Защото в така наречената опозиция, в кавички, има достатъчно фалшиви герои, господин Министър-председател. Защото тези тук, колегите от ГЕРБ, които още през 2016 г. защитиха интересите на Путин, който води война в момента в Украйна, прокарвайки Турски поток и заобикаляйки Украйна, днес говорят за евро-атлантически ценности. А колегите отзад от ВЪЗРАЖДАНЕ – господин Костадинов, който видимо защитава руските интереси и това е видимо за всички нас, по-скоро трябва да провери и да контролира депутатите си, конкретно една дама, която в момента стои зад него, защото има факти, а социалните мрежи, господин Министър-председател, помнят тези факти. И докато предоговорят условията си на финансиране и рублите, които все още могат да вземат, мога да цитирам едни думи на госпожа Гунчева отпреди години, на датата, на която убиха брутално в Москва един независим човек, какъвто беше Борис Немцов, искам да подчертая един неин коментар от социалните мрежи. Елена Гунчева: „В Русия винаги е имало само терор,

Уважаеми господин Председател, искам правото на лично обяснение! Явно господинът тук трябва да бъде контролиран от господин Трифонов, който не знае какви ги вършат депутатите му. Явно за господин Балабанов най-големият проблем в тази държава са коментарите във Фейсбук преди 7 години. Аз няма да коментирам този коментар, който се върти от Вас в социалните мрежи, тъй като нямам намерение да доказвам, че нямам сестра. Нито съм писала подобно нещо, нито имам намерение да се оправдавам или да се обяснявам. Това, към което Ви призовавам, господин Балабанов, е в името на Вашата четворна коалиция да не продавате интересите на България, защото в момента точно това правите! Защото всички от Вас се изредихте на „Козяк“ да си договаряте властта, включително и БСП, което днес го доказа за пореден път! Защото мен ме е срам от всички Вас, които в момента предавате българските национални интереси! Защото цената ще я плати българският народ, а не Вие! Аз Вас не Ви мисля – единият ще отиде в Канада, другият в Израел, третият кой знае къде! Но ние оставаме тук, защото това е нашата Родина! Благодаря Ви. Има една българска поговорка, която казва така: „Крадецът вика: дръжте крадеца!“ Хората, които не излизат от Американското посолство и получават заплатите си оттам, да обясняват тук за руски интереси, да ми говорят за това, че защитаваме руски интереси, при условие че точно днес стана ясно, че Вашето правителство, Балабанов, евакуира българските дипломати от Одеса и от Киев! Кой ще защитава нашите интереси там?! Всекидневно ние от ВЪЗРАЖДАНЕ държим връзка с българи, но не български граждани, но не български граждани, защото са няколкостотин, които са само български граждани, а те в момента, ако не са всички евакуирани, ще бъдат евакуирани. Какво правим обаче с тези близо четвърт милион българи, които са третата по големина етническа група в Украйна след руснаците и румънците? Повече сме от унгарците, повече сме от поляците, а неофициално сме и половин милион! нищо не правим в момента, защото Вие, големите защитници на българските национални интереси, Балабанов, ги евакуирахте днес. И това нещо е предателство!

правят точно това, за което набеждават другите! Пак ще Ви кажа: „Крадецът вика: дръжте крадеца!“, това сте Вие! Ето защо Вашето управление в момента е вредно, защото в ситуация, в която в Одеса дори в момента няма никакви военни действия, освен това, че украинското правителство раздаде на всички, които искат, имат желание, оръжие; и в момента в центъра на Одеса се стреля, но се стреля от бандитски формирования, защото няма нито един руски военен; защото дори официалната американска информация показа, че руснаците са на повече от 200 км оттам; в момента ние нямаме някой, който да защити българските наши сънародници там! И това е само и единствено заради Вас и Вашата предателска отцеругателска и майкопродавска политика!

Уважаеми народни представители! Вие знаете ли кои са тези 190 човека, които в момента евакуираме? Знаете ли колко жени и деца има в тези автобуси?

На основание чл. 155 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, господин Костадинов, за прекрачената граница на допустимата риторика Ви налагам наказание „забележка“.

Господин Председателстващ, господин Премиер, дами и господа министри, уважаеми колеги! Искам да започна с нещо позитивно, господин Министър председател, поздравления да си министър-председател означава да вземаш тежки решения и да носиш отговорност за тях. След два месеца анализи Вие показахте, че може да вземате решения и най-после се опитахте да се настаните в обувките на министър-председател. Друг е въпросът, че може би сте объркали лявата и дясната обувка. И съвсем колегиално да отбележа промяна в състава на Министерския съвет е Ваша ексклузивна отговорност и няма нужда да свиквате за това Министерския съвет, както и нямате право да „викате“ Народното събрание – вика се домашен любимец. Впрочем има една чудесна организация, казва се „Училище за политика“ – там много представители на младежки структури на партиите, млади общински съветници ги учат тези неща, може да се запишете. Смяната на министър не е катастрофа и недейте очаква от мен да надавам някакъв опозиционен вой по темата. Това на втория месец, и то министър на отбраната в тази ситуация, е симптоматично, но за това ще поговорим след малко. В последните две години стана практика цитати от Гьоте да бъдат използвани като универсален индикатор за политическата динамика. И тук вероятно си мислите, че ще използвам един цитат, който президентът Радев употреби за две години – „Няма нищо по-опасно от активната глупост.“ Няма да използвам този цитат, ще използвам друг, тоест „Светлина, повече светлина!“ Господин Премиер, обяснете ни какво стана! Включително и каква е причината номинираният вчера от Вас кандидат в последния момент да бъде подменен с друг? Само истината ще Ви и ще ни направи свободни. И последно. Преди малко повече от два месеца Ви казах, че политическа конструкция, която не е базирана на нищо друго, а само на отрицание, на омраза, няма да остане стабилна дълго време

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Премиер, госпожи и господа вицепремиери и министри, уважаеми колеги! Много патос имаше днес от трибуната. Минаваме обаче през период, в който няма нужда от много думи – има нужда от действия, и е период, в който всяка дума и всяко действие имат голямо значение. Затова трябва да бъдем много внимателни, да премисляме всяка стъпка внимателно, да се водим не от емоцията на момента, а с мисъл за дългосрочните ни цели, за дългосрочните интереси на България. Днес е важно да внесем спокойствие и да дадем увереност на българските граждани, че институциите работят, че работят координирано – парламент, правителство, президент. След поредица избори през миналата година беше формирана една сложна коалиция. Тази коалиция показа, че е в състояние да преодолява големи трудности и предизвикателства, да намира компромиси в името на развитието на България. Сега ни връхлетя нова, безпрецедентна криза и тя поставя на изпитание всеки един от нас, изисква мъдрост и хладнокръвие. По същество за повода, който ни е събрал. БСП е отговорна партия – ние няма да оставим България без парламент и правителство, особено когато на един хвърлей от нас се води война. Като втората партия в коалицията ние добре съзнаваме нашата роля в този момент. БСП е и партия с принципи ние компромис с принципите си няма да правим. Ето защо предупреждаваме, че има червени линии, отвъд които няма да преминем. Вярвам, че партньорите ни ще се съобразят с това, така както го правим по отношение на „Продължаваме Промяната“, „Има такъв народ“ и „Демократична България“ досега. Всяка помощ за Украйна ще получи нашата пълна подкрепа, но оръжия – не. БСП е стабилизиращ и в повечето случаи обединителен фактор в управлението – и в парламента, и в правителството. Вярвам, че никой не може да отрече този факт. Днес трябва да кажем, че се очертават дълбоки разделителни линии в обществото. Който не го вижда, не разбира какво се случва. Наша обща задача е да търсим обединение, да търсим здрава основа, около която да градим общите решения. Това се отнася и за управляващите партии, но със същата сила и за опозицията. Нашата коалиция такава, каквато е, дава шанс, затова трябва да го използваме. Поляризирането на позициите може да подкопае необратимо доверието не само в нас като управляваща коалиция, а изобщо в институциите. Ние приемаме правото на „Продължаваме Промяната“ да оттегля и предлага министри от своята квота – това е и част от коалиционното споразумение. В случая стъпката е особено болезнена, защото в условията на тежка международна криза се предлага смяна на министъра на отбраната. Не е тайна, че избирателите на БСП имат своята симпатия към Стефан Янев и той заслужава добри думи за работата си в изпълнителната власт. Не можем обаче да не се съобразим с неговата позиция, че повече не вижда мястото си в тази правителствена конструкция, нито пък можем да позволим противоречие между премиер и министър на отбраната, особено точно сега. Ние ще подкрепим кандидатурата на господин Заков за министър на отбраната. И тук трябва да отбележим с уважение готовността на премиера да търси кандидатура, която да обедини коалицията. Това, уважаеми господа от опозицията, е сила, а не слабост. Бих искал да обърна внимание на нещо в биографията на посланик Заков, което, струва ми се, не беше изрично споменато, а именно работата му по Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа като част от ръководния екип на Министерството на външните работи. Това със сигурност му дава много задълбочен поглед върху руската политика и върху развитието на конфликта във и около Украйна от самото начало, та и до днес. В днешните събития това е много ценно. Накрая – аз вярвам, че от днешния ден ще излезем по-силни – и нашата коалиция, но още по-важно – парламентът и правителството,

искам изрично да посоча, защото, явно, отново не разбра, че в Украйна има над 250 хиляди човека, които се определят за българи, а Вие в момента изтеглихте всички български дипломати, затворихте вратите – не знам дали охрана има, с колите си заминаха всички. Това е е равносилно на предателство спрямо тези хора, защото някой от тях може да има нужда от българската държава и някой трябва да им отвори посолството, да ги посъветва нещо, да им каже и да ги подкрепи. А Вие изтеглихте всички български дипломати! Нещо повече, изтеглихте и колите! Това е национално предателство спрямо хората, които са там, не тук. Много е лесно тук да клатите глава и да репликирате, но тези хора там в момента имат нужда именно от тези дипломати, които заминаха. Благодаря Ви, господин Ганев. Реплики към това изказване? Не виждам. Госпожа Десислава Атанасова за изказване – последната записана към момента. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми членове на Министерския съвет, Политическа партия ГЕРБ и нашата парламентарна група винаги е имала ясна и категорична позиция България е част от Европейския съюз и е част от НАТО. Освен това ние сме доказвали, че държавата ни е над всичко, че нашите сънародници, живеещи тук или извън пределите на родината ни, са над всичко. И ние сме убедени, че днес, в този момент, България има нужда от единение и национална отговорна позиция. България в момент на война на по-малко от 300 км има нужда и от министър на отбраната, който да знае, че там се води война. ГЕРБ ще гласува за оставката на министър Стефан Янев, но днес в този дебат стана ясно и още нещо че днес е ден 78-и от Вашето управление. Тоест за по-малко от 80 дни наблюдаваме първи грандиозен провал след многото ежедневни провали на странната Ви конструкция най-слабото от гледна точка на електорална подкрепа, най-слабото от гледна точка на обществена подкрепа, най-слабото от гледна точка на идеологическа съвместимост и легитимност управление. От ден първи нямате нито едно смислено управленско решение – нито за цената на електроенергията, нито мерките срещу инфлацията, нито за бизнеса, нито за ковид кризата, нямаме План за възстановяване и устойчивост. Приетият бюджет на тримесечието вече не е актуален. Дори темата „национална сигурност“ Ви разделя. Единият смята, че няма война, а другият – че не трябва да има санкции. И ако, господин Министър-председател, и днес смятате, че никой няма право на собствено мнение, защо тогава я няма оставката и на госпожа Нинова до тази на господин Янев, която продължава да заявява, че е против санкциите, които Вие вече подкрепихте на провелия се преди дни Европейски съвет? На 13 декември предложихте А отбора. Това ли е А отборът? Ние вече разбрахме, че А може би означава „аматьори“, и това отново е цитат. Вчера ни се предложи един проект за гласуване в днешното извънредно пленарно заседание, което Вие „викахте“ да се свика проект за избор на министър на отбраната. Това беше някакъв план „Б“ или някаква бутафория. Тази сутрин, след по-малко от 12 часа от предходното Ви решение, вече имате план „С“, което е цинизъм според нас – да не можете едно решение да вземете в коалиционното си управление, а да имате самочувствието, че можете да управлявате цялата държава. да управлявате цялата държава. Осъзнавате ли, че това е ежедневно издевателство не само върху Народното събрание, а това е ежедневно издевателство върху българския народ? Няма да Ви бъдат простени хаотичните действия и ежедневните грешки. Та Вие, господин Министър-председател, дори нямате едно граматическо вярно изречение, без значение дали

Благодарим за пожеланията, госпожо Атанасова. За реплика – господин Божанков. След това господин Йорданов – втора реплика. Благодаря, господин Председател. Дотук с мита за конструктивната опозиция, призивите за единство и конструктивното поведение по време на конфликт и война. Всъщност дебатът днес е за качествата на министъра на отбраната. Смятам, че кабинетът, госпожо Атанасова, прави един силен ход и никой в тази посока не изложи, дори и Вие в изказването си, аргументи в друга посока лош професионалист ли е, лоша биография ли има? Очевидно не. Очевидно изборът е добър, но очевидно Вашата цел е друга. Това изказване, в което търсите поредния опит за конфронтация, лични обиди, лични квалификации, а припомням – и по време на гласуване на бюджета 120 процедури по начина на водене, 300 въпроса, за да блокирате работата на Министерския съвет – по време на военен конфликт, по време на криза Вие опитахте да спрете приемането на бюджета. Докато той не е приет, няма как да проведем комисии, няма как да приемаме законодателство, няма как да работим за страната си. И въпреки Вашите опити за откровен саботаж ние успяхме да си свършим работата, да приемем бюджета. И днешният дебат е продължение на Вашето поведение. Току-що направихте открита заявка, че искате оставка на правителството, тоест предсрочни избори, нови избори за пети път, още едни избори, искате да хвърлите България в нови избори в момента?! В този момент Вие току-що заявихте, че искате още едни избори?! Обяснете на българските граждани това! Благодаря, господин Председател. Госпожо Атанасова, репликата ми е към Вас. Точно ГЕРБ да говорите за безпринципни коалиции, при положение че бяхте с „Атака”, НФСБ, изроденото ВМРО, в което присъства Джамбазки. Точно Вие да говорите за управленска немощ, при положение че – говоря за Вашата политическа партия, и Вие като говорител в случая,

и към Вас призив да не се отправят подобни лични обиди особено към хора, които не присъстват в залата. За трета реплика – заповядайте, господин Свиленски. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Министър-председател, уважаеми госпожи и господа министри, дами и господа народни представители! Госпожо Атанасова, колкото и пъти да излезете от тази трибуна и да прочетете едно и също изказване за това как правителството не се справя със задълженията си, било то на първо четене на бюджета, било то на второ четене на бюджета, било то на смяната на министър, това няма да стане истина,

И госпожо Атанасова, ако е толкова слабо това правителство, защо от две седмици се самопредлагате непрекъснато да влезете в тази управленска коалиция? (Шум и реплики от искате да участвате, след като тези министри са толкова слаби и те не водят България по правия път? Или търсите собственото си спасение като партия някак си да се закачите във властта? Никой не Ви иска. Казаха Ви го. И министър-председателят Ви го каза. И колкото и да се самопредлагате, няма как да станете партньор на това управление, което беше създадено, за да потушава проблемите и бурите, които Вие създадохте за 12 години. Говорите за управленска програма. Кабинет, съставен в условия на няколко кризи, които изредихте, в рамките на 78-ия ден ли сме днес от управлението, има коалиционно споразумение и функционира и изпълнява коалиционното споразумение. Вашата управленска програма знаете ли на кой месец беше приета

Благодаря Ви, господин Свиленски. Заповядайте, госпожо Атанасова, за дуплика. Благодаря, господин Председател. Господин Свиленски, наистина сте извън времето и пространството. Да Ви кажа, че вчера всички болници – общински, държавни, частни, изпратиха писмо на Министерския съвет и на всички парламентарни групи, че искат помощ от правителството, за да могат да си платят тока. Всички общини са спрели осветлението по улиците си. Вие с коя точно криза се справихте? Да не би с инфлацията, която вече е двуцифрено число? Или с мигрантската криза? Знаете ли по колко нелегални мигранти влизат всеки ден от българо-турската граница? Питайте Рашков, той е тук, може да Ви отговори. Защо дебатът не е за качества? Напротив, господин Божанков! Имаше изказвания от нашата парламентарна група, които отчетоха качествата за кандидата за министър – новия кандидат за министър – план „С“, но не чу никой защо господин Тагарев, който до снощи беше кандидат, обявен от министър-председателя в Министерския съвет, няма да бъде кандидат за министър. Аз мога да Ви кажа. Защото БСП са поставили условие: или го оттегляте, или правителството пада. Господин Министър-председател, да Ви кажа, че такива условия се поставяха в един друг формат. Тогава БСП беше в такава ситуация и те гласуваха – правителството, онова, все пак падна след една година, така че може да си вземете бележка от минали събития, от историята назад във времето. И накрая за управленската немощ или управленската мощ. Да, господин Йорданов за управленска мощ може да говори най-много. Управленската мощ на ИТН се състои в едно-единствено нещо:

Колегата, който се отказа в деня на гласуване на Министерския съвет. Благодаря за вниманието.

Отказах се да бъда Ваш министър-председател, госпожо Атанасова. Ваш, имам предвид, защото Вие щяхте да ме изберете. Благодаря Ви.

Тук, от трибуната на Народното събрание се казват много неща, за съжаление, все по-малко от тях истини, и докато колегите от лявата страна на залата упрекваха опозицията за саботиране на бюджета на Република България, само да им припомните следващия път, когато го казват, че на два пъти управляващата коалиция събори кворума на Народното събрание, два дни последователно, докато се гледаше бюджетът на Република България. Така че явно те искаха да саботират бюджета на Министерския съвет, който е отдясно на мен. И второ, господин Председател, когато водите от парламентарната трибуна, моля да следите внимателно изказванията от залата и като пръв сред равни, когато налагате наказания, да ги налагате и на членове на управляващото мнозинство. Както беше наложено преди малко наказание, без да чуем изказване от трибуната, а изказване от залата, да наложите на господин Тошко Йорданов наказание по Правилника. Вие можете да направите справка при негови изказвания, когато квалифицира с обидни думи

Първо ще проверим стенограмата, ще видим какво е казал господин Йорданов, няма нужда да анализираме, не че това е лоша дума. Това е относно наказанието на господин Йорданов. Относно кворума също обещавам, че ще направя преглед на гласуванията и ще видя кои са взимали най-много участие в гласуванията при приемането на бюджета.

Господин Председател, искам да Ви помоля също по начина на водене да проверите Правилника и да ме накажете затова, че съм казал истината. Истината е, че Бойко Борисов е мутра.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

Дебатът е за персонални промени в състава на Министерския съвет, но той прерасна и в други посоки. Например за или против НАТО, плонжове и обяснения в любов, приятелство и неприятелство. Визирам парламентарната група на ГЕРБ, която в началото се опита да обясни на Министерския съвет, че ще го спаси и днес, след това министър-председателят им благодари много учтиво, да не съм на тяхно място. Уважаеми колеги, ситуацията е достатъчно сериозна, да не кажа по-тежка дума, за да имаме такова фриволно отношение към темата, включително и от министър-председателя. Защото много въпроси могат да се зададат, но този, който остава без отговор – кои са истинските причини за смяната на този министър. Очевидно не са изявленията във Фейсбук и очевидно те не са възникнали днес. И като се има предвид, че са минали 70 дни от избора на Министерския съвет, и като се има предвид, че въпросният министър е бил министър-председател на сегашния министър-председател и на някои от сегашните министри, възникват много въпроси, на които няма ясни отговори, а тези отговори българското общество трябва да ги знае точно в този момент. момент. Трябва да ги знаят и натовските ни партньори, на които всички някак си се опитваме гузно да покажем, че сме им баш партньорите, и аз не знам защо. Защото ние сме пълноправен член на НАТО и на Европейския съюз и в това аз не виждам да има някакви сериозни съмнения,

какво е това, което става при Вас? Защо се сменя военният министър? Пробив ли има в правителството? Ние им казахме, че и ние не знаем. Струва ми се, че малко по-задълбочен трябваше да бъде отговорът. На цялата ни парламентарна група така ни се струва, затова и председателят Карадайъ много точно каза в изявлението си. Не е Фейсбук причината, причината не е от два дни, не е и от три дни, но точно в този момент да се премълчават неща, които трябва да знае българският парламент и българското общество, не работи в полза на никого, това е първо. Второ, по повод на това дали дебатът е за качеството на Министерския съвет, разбира се, че е за. Няма дебат за персонална смяна в състава на Министерския съвет, който да минава през друго, освен през оценка на целия Министерски съвет, винаги е било така в тази зала, защото за това става въпрос. Независимо дали се сменят един, двама, трима или петима министри. Аз съм бил свидетел на смяна по времето на господин Костов, пак в едни драматични събития, когато войната беше в Югославия, когато трябваше да вземаме изключително мъчителни и тежки решения за разрешение на натовските самолети, които трябваше да накажат режима на Милошевич. Така че в такива моменти не е много удачно смях и закачки да има в тази зала, нито остроумия, а трябва да има честни отговори и честните отговори ние днес не ги чухме. Трябва да има и честни оценки на това, което се случи за тези 17-ина дни, а то не е похвално. Аз ще цитирам вицепремиер от този кабинет госпожа Нинова, която по време на четиригодишното управление на ГЕРБ беше достатъчно яростен противник и непрекъснато напомняше, че „има две реалности – едната, в която живее ГЕРБ, и другата – реалността на истинските хора“. Госпожо Нинова, в момента има две реалности. Както бяхте права тогава, така съм прав и аз сега. Кабинетът живее в измислена реалност по отношение на мерките, които взима, в абсолютно измислена реалност за качеството на бюджета си. Няма да казвам, че той вече няма никакво качество – войната го заличи, но това е обективно условие. Но и да нямаше война, за бюджета оценката Ви е абсолютно погрешна. Има две реалности. Влезте в реалността на хората, на България, на опасностите пред България, на нашите съюзнически задължения и на всичко, което се опитваме да правим, защото другата част от дебата, която почти не се състоя, като изключим това, че господин Карадайъ изрично подчерта в нашата позиция, е, че ние не искаме политическа нестабилност в този момент. Ние не искаме кабинетът да пада, не искаме избори, защото това би било пагубно за страната. Но искаме друго искаме дебат, господин Министър председател, искаме разговор между институциите. От кого ще скриете в България, че изпълнителната власт отново е скарана с президента? Няма нужда да ме опровергавате. Не желая. Няма нужда и да го потвърждавате. На цяла България това е видно – отвсякъде, от хеликоптер да го гледате, ще го видите. Това с какво допринася в тази ситуация в момента? С нищо! Как ще обясните факта, не симпатизирам на ГЕРБ, както и нашият жест онзи ден с декларацията, с продължаващата липса на диалог между опозиция и управляващи? Това са елементите на стабилността. Не плонжовете пред този или онзи, защото няма нужда от плонжове, когато трябва, както каза господин Гюров онзи ден в декларацията, българските политици са взели правилното решение. Ние сме пълноправни членове на НАТО и Европейския съюз и се държим като такива и като лоялни истински партньори. Но стабилността означава диалог между институциите, търсене на максимално съгласие, диалог между политическите партии в българския парламент, което означава не диалог между четворната коалиция, а диалог между нея и опозиционните партии. Това е абсолютно задължително в условия на такава тежка криза, която е военна – има война! Ние дали го разбираме това, или си дрънкаме тук от тази трибуна, че някой министър не употребил правилния термин война, ами употребил военна операция. Ами има война, обаче разбираме ли същността на тази дума? Тя означава, че Вие, господин Министър-председател, и управляващото мнозинство трябва да „плонжирате“ в кавички, разбира се, не искаме това от Вас, използвам просто думите за аналог, пред всички институции и пред цялата опозиция, за да може да поведете страната, стъпили върху всички върху максимален консенсус, защото това ще трябва, това ще трябва! Това трябва днес, а утре и вдругиден ще трябва с още по-страшна сила, и всички много добре го разбираме. И на какво сега ще си играем? На пинг-понг в условия на такава тежка криза? Хората не очакват това от нас. Освен това очакват да им казваме истината, в частност – Вие. А днес, нали знаете, че част от истината беше скрита? Аз апелирам и акцентирам върху това, което каза нашият председател господин Карадайъ възстановете диалога между опозиция и управляващи, ама истински, диалога между институциите, ама истински, за да вървим с консенсус нататък. Иначе Ви уверявам, че каквото и да си мислите за себе си – няма да се справите. Не че е било лош израз, не че ни пука от това, че няма да се справите, но това ще е в ущърб на България. Искаме в този момент да се справите!

Ще мотивирам едно процедурно предложение накрая, господин Председател, само Ви предупреждавам. Уважаеми всички, няма време, два въпроса останаха абсолютно неотговорени днес. Единият е какво наложи смяната за една нощ на един кандидат с друг? И докато няма отговор на този въпрос, няма как и ние да знаем какво гласуваме. И вторият е дали уволнението на генерал Янев съдържа и оценка за работата му като служебен министър-председател на два служебни кабинета? Съдържа ли такава оценка, или просто това е българската традиция, като станеш началник, да уволниш предишния си началник? Защото според мен съдържа такава оценка и ако я има, хубаво е да я чуем. Процедурното ми предложение, господин Председател, е, ако е възможно, да бъдат разделени гласуванията на две.

Преди да преминем към гласуване, има процедурно предложение от Любен Дилов точките да бъдат гласувани поотделно. не дадох думата за обратно становище. Няма обратно становище. Ще подложа на гласуване предложението на Любен Дилов за разделно гласуване на точките, макар че на мен ми се струват функционално свързани, но подлагам го на гласуване. гласуване предложението на Любен Дилов

Преди да преминем към гласуване на Проекта на решение, ще го изчета изцяло: „Проект! РЕШЕНИЕ за персонални промени в Министерския съвет на Република България

ще бъде допълнена датата – 2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.“ Моля, гласуваме Проекта на решение.

и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех